Života Starčević. **Života Starčević** Poštovani predsedniče Narodne skupštine, uvaženi članovi Vlade Republike Srbije dame i gospodo narodni poslanici, prvo pitanje sam želeo da postavim ministru Selakoviću. Obzirom da uvaženi ministar nije trenutno tu, postaviću pitanje predsednici Vlade.Naime, juče na Komitetu za spoljne poslove Evropskog parlamenta usvojen je Izveštaj o Kosovu i izvestilac za Kosovo, gospođa Viola fon Kramon zatražila je od Saveta EU i pozvala da se da zeleno svetlo za viznu liberalizaciju građana Kosova i apel je uputila zemljama EU koje nisu priznale nezavisnost naše južne srpske pokrajine.Obzirom na stavove pomenute gospođe siguran sam da taj predlog za viznu liberalizaciju nije proizašao iz poštovanja Ustava Republike Srbije u kome stoji da su građani KiM u stvari građani Republike Srbije, pa je želela da ispravi nepravdu EU, pa da tom drugom delu naših građana da istu viznu liberalizaciju kakvu imamo mi u ovim drugim delovima naše vrši, odnosno da se stvara atmosfera pritiska ne samo na Republiku Srbiju, već i na evropske institucije i na članice EU koje nisu priznale Kosovo. Moje pitanje ide u pravcu da li će naša diplomatija krenuti u jedan ofanzivni nastup u svim važnim i relevantnim evropskim institucijama i svetskim institucijama da objasni kako su ovakvi neodgovorni i loši potezi, potezi, izjave i odluke ne samo odstupanje od proklamovane statusne neutralnosti EU pregovaračkom procesu već direktno narušavaju sam pregovarački proces i negde, kako bih rekao, narušavaju i mir i stabilnost regionu. To je prvo pitanje.Drugo pitanje bih postavio gospodinu Lončaru. Naime, za neki dan navršiće se punih godinu dana od prvog slučaja zaražavanja kovidom 19 u Srbiji.

Država, ali i svi mi pojedinačno moramo i činimo sve da se nekako zahvalimo tim herojima današnjice za rešenost, odlučnost, postojanost u toj borbi.Pre neki dan je u ovom visokom domu, recimo Dragan Marković Palma predsednik Jedinstvene Srbije rekao da će organizovati odlazak 1.100 radnika u Grčku i da je za to pribavio sredstva od donatora. To je svakako jedan mali jest pažnje o ljudima koji nesebično vode brigu o zdravlju naših građana.Međutim, građana.Međutim, ovih dana u medijima možemo videti najavu pojedinih članova Kriznog štaba koji govore o neophodnosti pooštravanja mera za borbu protiv trenutne epidemiološke situacije, a usled povećanja broja zaraženih od korone.

na Kopaoniku, na Zlatiboru, kao i tajne korona žurke u pojedinim noćnim klubovima.Moje pitanje je – može li Krizni štab doneti mere koje će malo preciznije gađati glavne izvore zaraze, mere koje će biti malo više konkretizovane, malo više konkretizovane, a malo manje generalizovane i opšte? Naime, ugostiteljski objekti koji poštuju sve propisane epidemiološke mere postaju u neku ruku žrtve neodgovornog ponašanja na onim mestima koje svi mi danas prepoznajemo kao glavne izvore zaraze. Imam utisak da ako bi krizni štab donosio malo preciznije mere da da bi rezultati u borbi bili još uspešniji, a da bi građani bili zadovoljniji. Hvala.Odgovoriću umesto ministra Selakovića, ali takođe može i ministarka Joksimović da pojasni još neke stvari u vezi funkcionisanja Evropskog parlamenta, ko koga to tamo predstavlja, kako onda oni brane svoje stavove, koliko ti stavovi u stvari

jedno sa drugim, pa kao, na kraju krajeva i u našem parlamentu svako od narodnih poslanika može da proklamuje neke stavove koji nisu stavovi ove Vlade, kao što i u Evropskom parlamentu neko od evropskih poslanika može da proklamuje neke stavove, zastupa neke stavove, poziva na neke stvari iza kojih ne stoji ili ne može da stoji Evropska komisija.Dakle, Viola fon Kramon je svakako u svakom slučaju jedan, rekla bih, živopisan lik, zaista njena objektivnost nije neupitna rekla bih, ona je stopostotno neobjektivna, žena koja je čini mi se daleko odmakla od bilo kakvih diplomatskih protokola, diplomatskog ponašanja i otvoreno žena neprijateljski žena raspoložena prema Republici Srbiji.Mogu Srbiji.Mogu samo da kažem da je meni drago što ona tako otvoreno neprijateljski raspoložena, zato što da je bilo kako drugačije možda bi neko mogao da dovede u pitanje njenu objektivnost. Ali, za Violu fon Kramon zaista to je neupitno.Dakle, kao takva, njeni stavovi na koje ona naravno žena ima pravo, svakako nisu stavovi EU i ne mogu biti stavovi Evropske komisije. Evropska komisija je, opet da pojasnimo i pojednostavimo za građane Republike Srbije, i Jadranka će me ispraviti ako grešim,

ne priznaju jednoglasno proglašenu nezavisnost Kosova ili tzv. Kosova Prištine ili grupe ljudi u Prištini koja nije proistekla čak ni iz referenduma, rekla bih kao minimum minimuma demokratskog ponašanja, demokratske pristojnosti. Dakle, Evropska komisija mora da poštuje njihove stavove zbog toga je EU, Evropska komisija statusno apsolutno neutralna.Sada, Viola fon Kramon koja je predstavnik, ako se ne varam, zelenih u Evropskom parlamentu, zastupa stavove, na kraju krajeva, sebe, zelenih, možda i zemlje iz koje dolazi, ali svakako ne EU. Ali, vidite, u ovome što je ona tražila viznu liberalizaciju za građane KiM, rekla bih da smo se našli možda na jedinstvenom stavu. Mi takođe podržavamo viznu liberalizaciju. Kada to čuje možda će odustati od te vizne liberalizacije zato zato što ona generalno ne deli nikakve stavove sa nama, pa čak ni kada su oni dobri, pošteni, ispravni, u skladu sa međunarodnim pravom, normama, aktima, istinom. Tako da, moguće da sada odustane od te vizne liberalizacije.Mi se zdušno zalažemo za viznu liberalizaciju za sve građane KiM. To je svakako u interesu Republike Srbije, na kraju krajeva, oni su i naši građani. Pozivamo na to i pozivali smo na to. Verujem da to toga neće lako doći, ako mogu da kažem verujem i da zato što većina zemalja zapadne Evrope, odnosno onih država članica EU zapadne Evrope zna da bi mnogi onda građani sa teritorije AP KiM, pre svega albanske nacionalnosti, verovatno napostili tu teritoriju i preselili se u ove druge zemlje. Tako da, nažalost ja mislim da do toga neće brzo doći, ali naravno u tome zdušno podržavamo gospođu fon Kramon.Što se tiče toga da se time narušava pregovarački proces. Pa, sve što ona radi narušava pregovarački proces i čini mi se da to dovoljno govori o tome koliko ona, na kraju krajeva, kao izvestilac u Evropskom parlamentu za tzv. Kosovo poštuje taj pregovarački proces i samim tim poštuje i Evropsku komisiju i moderiranje Evropske komisije, odnosno ukoliko ne poštuje mislim da je baš briga za pregovarački proces. Žao mi je zbog toga. Mislim da to najviše šteti upravo svim građanima KiM zato što oni bez dogovora sa Beogradom nemaju nikakvu, a po najmanje evropsku perspektivu. Tako da mislim da Viola fon Kramon ne radi u njihovom interesu, ali opet to je između njih i gospođe fon Kramon.Mi ćemo se boriti za naše interese, a naši interesi između ostalog i regionalna stabilnost radna mesta i zapošljavanje i strukturna povezanost i šta sve ne samo da region bude bezbedniji, stabilniji i da mi svi zajedno bolje živimo. Mislim da tu nismo saveznici sa gospođom fon Kramon. Ali, kako je tako je, nama je, kao što sam rekla u prethodnom, da guramo dalje i da se borimo. Hvala vam.

ukradem od ove teme.Juče smo, a i danas spominjali više puta i aktuelnu političku situaciju, ali i reakcije koje su u javnosti s jedne strane izuzetno emotivne,

u vidu da smo svi mi govorili o tome da je za kolektivno sećanje našeg naroda, koji je narod Jasenovca i ostalih stradališta, izuzetno potresno, ali i potrebno bilo da se posle više decenija o ovome snimi barem jedan u vidu da smo to spominjali, pošto je danas u poseti Narodnoj skupštini bio Predrag Gaga Antonijević koji je režiser i producent tog filma, ja sam ga zamolio da

puno.Hvala gospodinu Antonijeviću, ali isto tako želim da zahvalim i predsedniku Republike Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije koji su učestvovali u realizaciji ovog prema žrtvama nije političko pitanje, to je moralno pitanje,

još jednom ponavljam, hvala svima koji su u ovom projektu učestvovali u ime ne samo Narodne skupštine Republike Srbije nego i u ime celog naroda, odnosno građana Srbije i srpskog naroda u celini.Hvala puno.Hvala puno.Hvala gospodinu Antonijeviću.Izvinjavam se što smo uzeli nekoliko minuta od ove teme, ali smatrao sam da je to izuzetno važno.Reč **Jadranka Joksimović** Zahvaljujem, predsedavajući.Naravno, tema kojom ste prekinuli ovo je vrlo važna. Samo bih se nadovezala, to je zaista najbolja opomena nepažnji zaborava i kulture, nažalost zaborava, koja nadam se da će se ovim zaista prekinuti i u našoj zemlji. To je velika stvar. Zaista, daleko od toga da treba da se izvinjavate što ste ovom temom prekinuli moj odgovor.Što se tiče samog pitanja, uglavnom je premijerka dosta dobro to zaista obrazložila i nema ni potrebe mi toliko da se bavimo analizom onoga što je što je izvestilac za tzv. Kosovo iz Evropskog parlamenta, ali je važno politički, naravno, pitanje i razumem vaše pitanje.Znate, Evropski parlament je jedan forum za debatu najrazličitijih političkih stranaka, od liberala, Zelenih, Evropske narodne partije, čak i ekstremne desnice, dakle, i tu se tu se čuje svašta. Može se zaista čuti svašta, ali princip rada Evropskog parlamenta je na kraju donekle sličan i nacionalnim parlamentima, ali u nekim stvarima i znatno različit i svaki amandman koji se usvaja na predlog rezolucije, na primer o Srbiji ili o bilo kojoj drugoj zemlji u procesu, mora da bude rezultat kompromisnih znači, da se postigne otprilike neki dogovorni tekst koji će svi prihvatiti.Ja sam više puta u razgovoru i sa evropskim poslanicima i sa izvestiocem za Srbiju Bilčikom apelovala na to da se jako kritični amandmani ostave u izvornoj formi, da bismo videli koje to tačno političke grupacije u Evropskom parlamentu imaju tako izrazito negativan narativ na primer o Srbiji i da se ne podvode i neki drugi koji navodno kažu da možda i ne bi glasali za takve amandmane, da prosto vidimo kakav bi njihov bio stav i kakvi bi ti amandmani onda bili.Međutim, praksa Evropskog parlamenta jeste usaglašavanje, ja to razumem, i onda zaista vrlo često kroz te navodno kompromisne amandmane prolaze formulacije i prolaze tekstovi koji zaista nisu ono što zvanična Evropska unija u smislu institucije i Evropske komisije može da stoji iza toga. Ali Evropski parlament je vrlo važan debatni forum i on utiče znatno na kreiranje javnog mnjenja i to je ono što, kao i naš parlament, kao i svi ovde poslanici.Međutim, ono što je važno to je da kažemo, jer se svake godine kada dođe tema predloga rezolucija, a sad da definišemo, nije usvojena rezolucija u Srbiji, nego su usvojeni amandmani na spoljnopolitičkom odboru, a sama rezolucija bi trebalo oko 24. marta mislim na plenarnom zasedanju Evropskog parlamenta da bude, pa će tada biti dovoljno vremena da sve izanaliziramo i da sve komentarišemo.Što se tiče izvestioca za tzv. Kosovo gospođe Fon Kramon, ona jeste predstavnik nemačkih Zelenih, dakle, partije Zelenih, i koja zaista pokazuje kontinuitet u jednoj vrlo kritičnoj intonaciji prema svemu u Srbiji, dakle, od onoga što smo već već navikli od vladavine prava, već i do zaista nekih oštrijih formulacija koje uopšte nisu primerene Evropskom parlamentu, ali na kraju su možda i primereni. Jer znate, oni izražavaju svoje političke opcije, ali to nije ono što je politika zvanična Evropske komisije koja mora da bude statusno statusno neutralna. Ona mora da bude statusno neutralna jer pet članica Evropske unije ne priznaje nezavisno Kosovo. Zato tzv. nezavisno Kosovo nije moglo da potpiše uobičajeni format Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, koji je inače najviši domet njihovih u ovom trenutku evrointegracionih procesa zato što taj sporazum da bi bio potpun bi morao da bude ratifikovan u svim parlamentima država članica. Naravno da ne bi bio ratifikovan u ovih pet U tom smislu važno je da građani razumeju da nekada stvari koji dolaze iz Evropskog parlamenta jesu odraz različitih političkih viđenja, različitih političkih grupacija širom Evrope, širom evropskih država, ali nisu ono što je zaista zvaničan stav kakav mora da bude u ovom trenutku i Evropske komisije.Evo, mislim da je i portparol Evropske komisije Stano danas rekao, kao zvaničnik Evropske komisije, demantovao da se spremaju neki pritisci oko priznanja. Naravno, mi znamo šta su stavovi pojedinih uticajnih država članica i o tome nema dvojbe, ali oni moraju da zadrže tu vrstu statusne neutralnosti i u tom smislu, kažem, ponekada mi se čini da, iako je dobro dati na značaju pre svega Evropskom parlamentu, kao važnom forumu, da bismo videli kakve sve politike u Evropi postoje i kakve sve percepcije u Srbiji postoje. Imajte uvek na umu da su nekada amandmani koje predlažu određene poslaničke grupe zaista vrlo politički intonirane, jer su to političke stranke, kao i ovde parlamentu, koje zastupaju neke svoje interese. S druge strane, usaglašavanje znači da nekad prođe nešto što mislim da je prekritično, nekad opet prođe nešto što je možda prepozitivno za nekoga.U svakom slučaju, biće dovoljno vremena da analiziramo rezoluciju onda kada bude usvojena u plenumu parlamenta, a to će biti krajem marta. Hvala. **Ivica Dačić** Poštovani predsedniče, uvaženi narodni poslaniče, tačno je da prolazi godinu dana od pojave korona virusa i borbe celog sveta sa virusom i naravno svih u Srbiji, posebno zdravstvenih radnika.Ovu priliku još jednom koristim da zahvalim svim zdravstvenim radnicima, svima onima koji rade u sektoru zdravstva i koji su nemedicinski radnici i svima onima koji su na druge načine pomogli da se borimo sa ovom pandemijom i da dođemo dovde dokle smo došli. Naravno, nije kraj, nismo još na zadovoljavajućem nivou na kom bi želeli, ali to nije niko na svetu postigao. Tako da, ne možemo ni da predvidimo koliko će to još da traje, možemo samo da se nadamo da ćemo se što pre vakcinisati, što više ljudi, ćemo tako uspeti da stavimo ovu pandemiju pod kontrolu.Ne želim da dužim, sutra ujutru je sednica Kriznog štaba. Apsolutno ste u pravu, zato ovoliko i merimo već dva tri dana, oni koji krše i gde je najveći problem, da ciljano idemo na njih, a da ne kažnjavamo one ljude koji se pridržavaju mera. Apsolutno ste u pravu, ovi brojevi koje sada imamo to je posledica ponašanja i onoga što se desilo i na Kopaoniku i na Zlatiboru, i u drugim centrima, možda nekim banjama, ili gde već. Ti ljudi su se vratili, možda oni koji su mlađi su bolje prošle, ali su bili prenosioci,

Sve ćemo uraditi da te stvari regulišemo.Ono što imamo saznanja da su svi kapaciteti popunjeni i dalje na tim planinama. Očigledno je da ljudi ne mogu da odu u inostranstvo ili negde drugde, skoncentrisani su da odu ovde, vremenske prilike im idu na ruku. Siguran sam da će sutra Krizni štab doneti takve mere da sprečimo dalje širenje, odnosno da idemo tamo gde je tačno epicentar i gde je izvor

kontrola.Još jednom apelujem na sve ljude ako žele, i ako se toliko zahvaljujemo zdravstvenim radnicima, da imaju samo na umu kada se povećava ovaj broj, mi one ljude koje smo poslali na zasluženi odmor, koji su bili u crvenoj zoni i radili u kovidu, mi sada moramo da vraćamo sa odmora, jer nam se proširuju kapaciteti u crvenoj zoni. Otvaramo nove intenzivne nege, otvaramo nova mesta, i sve te ljude koje smo mislili da malo odmorimo, pa eventualno da rade vakcinaciju, ili nešto drugo, ili u nokovid sistemu, mi te ljude moramo opet da vratimo ili neke druge u kovid sistem, da prekidaju odmore da ne budu sa svojim porodicama.Najveća zahvalnost svim tim ljudima koji učestvuju u toj borbi bila bi da se poštuju mere. To je jedina istina. Ono što zahtevam za sve one koji ne poštuju mere, i koji rade i organizuju te žurke, i organizuju sve to, moraju da znaj jednu stvar da direktno utiču na zdravlje građana Srbije, direktno, najdirektnije organizuju nešto što dovodi do širenja virusa, širenja zaraze i direktno dovodi ljude u bolnice i na respiratore i do smrtnih slučajeva. Posle su ti i najglasniji, pitaju zašto ovo, zašto ono. Neka imaju samo to na umu. Sigurno ćemo ih sve sankcionisati, to stvarno nećemo dopustiti.Nemamo nikakav problem da neko ode da se skija, i da boravi u hotelu. Ljudi, imamo problem da sedite po kafićima jedan drugom na glavi, da dišete za vrat jedno drugome, da ste toliko blizu i da ne poštujete nikakve mere. Imamo problem kada organizujete žurke ovde u Beogradu ilegalne sa 700, 800, 1000 ljudi, 150, 250 ljudi. Kome vi prkosite? Šta pokazujete? Da ste jači od države, šta? Da ste pametniji od države? Da niko ne želi da se provodi, da izlazi i slično, nego ste samo vi toliko pametni. Sa tom vašom pameću mi imamo povećan broj obolelih i povećan broj ljudi koji su u bolnici.Onda, sve što radimo, da nabavimo vakcine, da vakcinišemo što više ljudi, mi to kompromitujemo, jer imamo jedan deo ljudi koji se opusti posle prve doze vakcine. Još jednom apelujem, posle prve doze nema tog imuniteta koji može 100% da vas zaštiti. Mora da dođe do revakcine i mora i od revakcine da prođe par nedelja, tek tada ste maksimalno zaštićeni. Hajde, jednom da se pridržavamo onoga što se kaže. Imamo šansu, šteta da ne iskoristimo ovu šansu da stavimo stvar pod kontrolu i da budemo među prvima koji će izaći i staviti koronu pod kontrolu, koliko je to moguće al ne možemo mi da je stavimo jer imamo situaciju u okruženju i u okolini da imamo mnogo zaraženih i da tamo nije stvar pod kontrolom. To je suština svega.Još jednom, ako želite dobro zdravstvenim radnicima, ako ste im zahvalni, ispoštujte mere na kojima oni insistiraju i nećemo imati nikakav problem. Još malo nam treba, hajde da budemo jedinstveni, hajde ovo da rešimo da bi mogli da idemo letos i na more i da se organizujemo i sve ono što nismo mogli do sada. Hvala svima. **Ivica

životu ljudi, radu i tako dalje.Što se tiče JS borba za očuvanje teritorijalnog integriteta jeste jedan od najvažnijih borbi koju naša država vodi danas, naravno, uz podizanje ekonomije i očuvanja zdravlja ljudi. Znamo da nije usvojen izveštaj za Srbiju, ali smo pričali o izveštaju koji je juče usvojen za Kosovo gde su provučene neke stvari koje su neprihvatljive za Republiku Srbiju.Postavio bih ovde pitanje ministru Ružiću. Naš obrazovni sistem je u prethodnih godinu dana bio pred velikim izazovom, izazovom funkcionisanja tog jako obimnog sistema u uslovima pandemije. Smatram da je taj sistem pokazao da je žilav. Taj sistem je pokazao da je adaptivan, prilagodljiv i da uz sve probleme naše škole postižu one proklamovane obrazovne ishode i ciljeve, a da naše škole nisu prepoznate kao mesta velikog rizika od zaražavanja. To je vrlo važno.Ono što je trenutno veliki posao Ministarstva prosvete, pretpostavljam sada je vreme za to, to je priprema obrazovnog sistema za izvođenje završnog ispita, naravno i prijemnih ispita na fakultet, odnosno upis učenika u srednje škole i na fakultete. Moje pitanje prema vama jeste – u kojoj fazi je taj proces i šta Ministarstvo radi po tim pitanjima?Kratko bih samo

i fabrika kablova, znate da je decenijama bila zamajac razvoja ne samo Jagodine, Pomoravlja već čitave Srbije, baš kao što je to i „Prva petoletka“. Moje pitanje prema vama i vašem ministarstvu jeste – da li vaše ministarstvo prati situaciju vezano za trenutno stanje u fabrici kablova i da li postoji mogućnost pomoći za revitalizaciju te fabrike? Fabrika kablova i danas ima veliki potencijal, ima i dobar proizvodni program, ima nekoliko stotina zaposlenih ljudi.Javnost u Jagodini je jako zainteresovana, jer nema stanovnika Jagodine kome neko ili ne radi ili nije radio u fabrici kablova. U tom smislu znamo da je fabrici likvidnost najveći problem i da li se radi na nekom od modela. Da li je to neki investicioni fond? Da li je to neka druga vrsta investiranja ili partnerstva kako bi se ta fabrika ponovo vratila na onaj put na kome je nekada bila. Hvala vam. **Ivica Dačić** Zahvaljujem.Ministar, odnosno prvi potpredsednik ministar Ružić. Hvala predsedniče.Dame i gospodo narodni poslanici, zahvaljujem na ovom veoma značajnom pitanju od strane narodnog poslanika Živote Starčevića. Mislim da je obrazovni sistem i u ovoj godini i u prethodnoj godini pokazao jedan visok stepen, kao što ste i vi rekli adaptabilnosti ali i rezistentnosti prema transmisiji virusa Kovid-19.Sve brojke i svi brojevi govore o tome da obrazovni sistem nije mesto gde dolazi do transmisije virusa. To je, pre svega, zahvaljujući odgovornosti i predanosti, kako nastavnog, tako i vannastavnog osoblja, ali naravno, pre svega, onih krajnjih korisnika, a to su naša deca, dakle, učenici koji pohađaju nastavu, neki po tradicionalnom, neki po kombinovanom modelu, ali od samih predškolskih ustanova, preko osnovnog, dakle prvog ciklusa, drugog i naravno srednjih škola

uz realizaciju svih planiranih i predviđenih aktivnosti. Tu mislim na probni i završni ispit i na prijemne ispite za specijalizovana odeljenja umetničkim školama i gimnazijama, takođe, i završni ispit na kraju osnovne škole, odnosno onu tzv. kolokvijalno nazvanu, malu maturu i naravno sve ostalo što je vezano za upis u srednje škole.Ovaj probni završni ispit će biti održan 26. i 27. marta. Prvog dana će se polagati matematika, drugog dana srpski jezik ili maternji jezik. Mislim da je taj probni završni ispit i da je taj rok koji smo postavili sasvim dovoljan da se deca pripreme, da se upoznaju sa procedurama i načinom polaganja,

jer će svakako taj probni završni ispit biti po kriterijumu kao i uvek do sada malo teži, prosto da motiviše i decu i roditelje, nego što će to biti sam završni ispit.Ono što je, takođe, važno to je da deca mogu i imala su zaista dovoljno vremena da pristupe, kako sticanju znanja, zahvaljujući upravo nastavnom osoblju, ali i da pristupe samouvereno polaganju tog probnog završnog ispita.Ono što jeste najznačajnije za njihov nastavak školovanja jeste taj završni ispit koji će biti održan 23, 24. i 25. juna. Prvog dana će polagati deca test iz srpskog jezika ili maternjeg jezika, drugog dana test iz matematike i poslednjeg dana će rešavati pitanja iz kombinovanog testa.Mi smo danas bili u Zavodu za vrednovanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja. Obišli Zavod koji je infrastrukturno, pre svega, kao institucija opremljen, da, evo, već drugu godinu za redom pripremi ovaj završni test i mogu samo da iskažem visok stepen zadovoljstva tim povodom, jer je Vlada Republike Srbije i resorno ministarstvo pomoglo da se i Kancelarija za informacione tehnologije da se ovaj Zavod osposobi da na jedan bezbedan i kvalitetan način pristupimo sprovođenju svih procedura koje se tiču ovog završnog testa. Mislim da je to veoma važno.Dakle, ono što je bilo nejasno do danas ili je nekima bilo nejasno, ovaj završni test ili završni ispit će biti održan na tradicionalan način, dakle srpski ili maternji jezik, matematika i kombinovani test.Ono što je, takođe, veoma značajno na tragu onoga što smo čuli ovde i mislim da je velika čast da smo imali ovde i producenta Gagu Antonijevića. Smatram da je obaveza i nas u Vladi i mislim da će se i predsednica Vlade složiti da iznađemo model i način da od septembra, dakle, od nove školske godine 2021/2022 uvedemo, ne kao imperativ ili obavezu, ali naravno, uz svu saglasnost roditelja, ako ništa drugo barem za srednjoškolce emitovanje filma „Dara iz Jasenovca“, jer mislim da bi to bilo značajno da upravo zbog onih koji ovih dana govore o tome da naš kurikulum tako nešto ne poznaje, ne predviđa, a pri tom ni na koji način nije tačno, čak, neki govore da se to pominje u jednoj rečenici, a i to nije tačno, jer imamo osam ili devet strana koje tretiraju, upravo pitanje onoga što se dešavalo u Jasenovcu.Mislim da bi bilo dobro da iznađemo jedan model koji je utemeljen u normama, kako bi upravo na taj način edukovali našu, hajde da kažemo, srednjoškolsku omladinu, kako to ne bi otišlo u zapećak i kako bi jedno, rekao bih, umetničko delo iskoristili upravo u funkciji dalje edukacije.Hvala. **Života Starčević** Hvala na iscrpljenim i temeljnim odgovorima. Četiri pitanja koja sam postavio, otprilike, pokazuju i četiri najveća izazova u kojima se u ovom trenutku nalazi u kojima se u ovom trenutku nalazi država Srbija, a to je očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, i ta naša pravedna borba koju vodimo i koja je, naravno, pod velikim iskušenjima, ali je to borba koju moramo da nastavimo da vodimo i za šta se mi iz Jedinstvene Srbije jako puno zalažemo.Druga stvar je, naravno, očuvanje zdravlja nacije i nalaženje tog optimalnog balansa između mera koje su neophodne da se sprovode kako bi očuvali zdravlje stanovništva i one druge stvari koja se zove normalni život, ekonomija, privreda i dalje.Treća stvar koja je jako važna jeste, naravno, obrazovanje, koje je takođe bilo pod velikim izazovima u vreme kovida i mislim da smo uspešno prošli ovu godinu i da obrazovanje, jednostavno, nije smelo, hajde da kažem laički, pasti, iz prostog razloga što bi tada oštetili čitave generacije i mislim da smo i taj posao dobro obavili.Naravno, četvrta važna stvar je i privreda i razvoj privrede i ekonomije.

Poštovani predsedniče Narodne skupštine, predsednice Vlade, uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici.U

bih u prvom obraćanju da pokrenem ova pitanja kako bismo imali vremena i mogućnosti adekvatno raspraviti obe teme.Pitanja su povezana i veoma su važna, posebno za građane koje mi zastupamo iz SVM, ovde u Narodnoj skupštini.Prvo pitanje se odnosi na brzu prugu Beograd - Budimpešta, a drugo se odnosi na rekonstrukciju, odnosno, modernizaciju pruge Subotica nas to što danas ovde možemo da govorimo o tako velikim i važnim projektima i mislim da ne moram posebno naglašavati koliko je ovo značajno u sveobuhvatnoj saradnji dve zemlje, Mađarske i Srbije, ali i šire.Brza šire.Brza pruga Beograd - Budimpešta, koja će na određenim deonicama omogućiti brzino do čak 200 kilometara na čas, od strateškog je značaja u povezivanju ove dve zemlje, kako u ekonomskom, tako i u svakom drugom pogledu.Ova pruga se sastoji iz tri deonice na teritoriji Republike Srbije. Prva deonica je Beograd centar - Stara Pazova, druga je Stara Pazova - Novi Sad, a treća je Novi Sad - Subotica, odnosno državna granica sa Republikom Mađarskom.Što se tiče modernizacije pruge Subotica – Segedni, želeo bih posebno da istaknem važnost ove deonice za vojvođanske Mađare. Nakon 20 godina rada, u prošlom mandatu smo uspeli da definišemo ovaj projekat, da ga stavimo u svoje okvire, kao i u Koalicioni sporazum između Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara, kao i da obezbedimo deo sredstava u budžetu Republike Srbije za 2021. godinu.Ova deonica je od izuzetnog značaja za građane sa severa naše zemlje, naročito za one koji, recimo, rade u Segedinu i okolini, a žive u Republici Srbiji. Pitanje za ovu deonicu bih postavio u sledećem obraćanju, a pitanje vezano za brzu prugu Beograd – Budimpešta glase: da li se radovi odvijaju u skladu sa dinamičkim planom; koji su rokovi za završetak prve, odnosno druge deonice i za kada je planiran početak radova na trećoj deonici između Novog Sada i Subotice? Hvala. **Ivica Dačić** Hvala.Reč ima ministar Momirović.Izvolite.

da ćemo mi u Srbiji imati najmoderniju prugu i najmodernije vozove u istočnoj Evropi. Danas to više nije projekat koji se priprema za realizaciju, to je projekat koji se završava. To je projekat koji je u završnoj fazi. Prošle nedelje je raspisan tender za nabavku kompozicija voznih koje mogu da idu 200 kilometara na sat.Samo bih vas malo ispravio, on će na celoj našoj deonici od Beograda do Subotice, kada se završe obe te deonice ili hajde da kažem tri deonice, kako ste vi rekli ispravnije, i moći će da ide 200 kilometara Mi tako projektujemo, mi tako radimo i izvodimo.Kada imate tako složene radove, tehnološki zahtevne, nešto što u ovoj zemlji nije nikada pre izvedeno, budimo svesni, investicije u železnici su mnogo kompleksnije od investicija u putevima. to su potpuno drugačije investicije i naravno da je bilo puno problema. U jednom trenutku je čak bilo neophodno, zaista, i da se predsednik Republike uključi svojim autoritetom, jer mi tu radimo i sa našim kineskim partnerima i ruskim partnerima, odličnim kompanijama, koji drže odličnu dinamiku, ali ono što mi postavljamo ne samo na tom projektu, nego bilo gde drugde, to su rokovi koji idu ispred ugovornih rokova.Mi jednostavno kao, hajde da kažem, politički sistem, kao Vlada Republike Srbije smo svesni da mi više nemamo vremena za gubljenje. Decenijama smo gubili vreme. Prvo, naravno, u objektivnim okolnostima usled ratova i sankcija, a onda kasnije, kada smo svi očekivali promene, došli smo do toga da je u mnogo aspekata vreme možda bilo i teže nego u najteže vreme, devedesetih.Budite uvereni, ponoviću ovo po ko zna koji put, predsednik je jasno to rekao, dao nam je precizne zadatke da deonica, odnosno dve deonice od Beograda do Novog Sada će biti završeno do kraja ove godine. To će sigurno biti ispunjeno.Paralelno sa tim mi smo počeli da radimo pripremne radove na deonici od Novog Sada do Subotice, jer, kao što ste vi rekli, to je u suštini jedan koridor koji povezuje Beograd i Budimpeštu. To su za nas strateški pravci, kao što je na jugu dole strateški pravac da mi izađemo na jadransko more ili da izgradimo komplet železničku infrastrukturu dole do Preševa, da jednostavno vi od kad uđete železnicom gore na Horgošu, dole do Preševa imate potpuno modernizovanu prugu u kojoj će se 80% deonice voziti ili moći da se vozi 200 kilometara na sat, jer ne možete da vozite 200 kilometara na sat ako imate blizu stanice. stanice. Pokušavam plastično da objasnim da bi ljudi razumeli, ne želim da opterećujem sa previše informacija.Beograd – Novi Sad biće završeno od sledeće godine, Novi Sad – Subotica krećemo na leto i vrlo brzo ćemo i tu imati punu dinamiku i ići ćemo, budite uvereni, i ispred roka.Treću deonicu koju ste vi, takođe… U stvari, ne bih nazvao deonicu, nego je to paralelan krak, jer, nadovezaću se, pričamo o Beogradu Beogradu – Budimpešti kao celom Koridoru, da bismo mi mogli da otvorimo radove kod naših mađarskih partnera, jer nije nikakva tajna da je Mađarska naš glavni partner u EU, stabilan oslonac i mi njoj naravno na Balkanu, zajednički ulazimo u ovako veliku, kompleksnu investiciju, da bi mi njima mogli da otvorimo njihove radove koji idu od Budimpešte do Segedina, mi moramo njima da otvorimo alternativu koja ide od koja ide od Segedina prema Subotici, da bi mogli oni da blokiraju te radove. Naravno, vi ste uglavnom svesni, ali i građani treba da budu da je železnica jedan veliki prevoznik u smislu kargo saobraćaja i, jednostavno, niko ne može da dozvoli sebi da tako dugo drži dugo drži blokiranu prugu, odnosno zatvorenu.Naš pravac, mi smo već daleko odmakli u tom smislu. Na leto, u avgustu je proglašen projektom od posebnog značaja. Formirana je radna grupa. Mi vrlo brzo ulazimo u pregovore o izboru za strateškog partnera. U budžetu Republike Srbije izdvojeno je 60 miliona evra za investicije u ovoj godini, što je i više nego dovoljno.Ono što je važno da i vi i svi građani znaju jeste da je nama poslednji rok za završetak ove deonici, znači, pričam o Subotici ka Segedinu, koja prolazi kroz našu zemlju, čija je vrednost ukupna 110 miliona evra, leto 2022. godine, da bismo mogli našim partnerima da otvorimo, da radove rade u punom kapacitetu. To je to što bih mogao da vam kažem vezano za ovo. Hvala. **Ivica Uvaženi ministre, zahvaljujem se na odgovorima.Jasno je da je ovo ogroman i sveobuhvatan projekat i siguran sam da se svakog dana pojavljuju novi izazovi, ali sam takođe siguran da ćemo zajedničkim snagama moći da ih prevaziđemo i da završimo ovaj projekat.Da se vratim malo na ovu deonicu Subotica – Segedin. Ovde sam pripremio već nekoliko pitanja na koje sam već i dobio odgovor, tako da bih ta pitanja preskočio. hteo da ponovim kako nam je važno, odnosno za naše građane na severu zemlje zbog putovanja na posao i nazad da se ta pruga što pre završi i da će ta pruga u velikoj meri da će ta pruga u velikoj meri doprineti i smanjenju iseljavanja građana Republike Srbije, jer će sada mnogi od njih moći da rade u Mađarskoj, ali da se svakodnevno vraćaju svojim kućama i svojoj porodici u Srbiji, a pri tome da ne čekaju i ne gube dragoceno vreme u kilometarskim redovima u kolonama na granici.Korist će, naravno, imati ceo region. Projekat rekonstrukcije i modernizacije pruge nosi sa sobom i rekonstrukciju i modernizaciju kompletne infrastrukture, ako dobro znam, oko pruge, uključujući i železničke stanice, što će u svakom slučaju doprineti ekonomskom napretku regiona duž deonice cele.Dozvolite mi da se osvrnem još kratko na javnu nabavku koja je objavljena 8. februara. Tiče se nabavke tri nove četvorodelne vozne garniture za brzine 200 kilometara Da li će kineska kompanija moći da proizvede vozove u skladu sa standardima EU ili ćemo biti primorani da tražimo druge, možda skuplje dobavljače, odnosno da li ćemo morati raspisati novu javnu nabavku ili odložiti uopšte

kada možemo očekivati realizaciju drugog dela ovog projekta, modernizaciju pruge Subotica – Baja, koja će povezati Segedin sa Bajom, ali preko Subotice i doneti mnogobrojne prednosti Subotici, ali i Srbiji. **Ivica

potpunosti vladate materijom i znate o čemu pričate. Kao što znate, u Ministarstvu imamo koleginicu državnu sekretarku Emeše Lalić, koja je zaista stabilan partner, odličan inženjer sa velikim iskustvom i ona je direktno uključena sve te projekte i meni je kao ministru mnogo lakše kada imam takve partnere u svom resoru da sprovodim ovako zahtevne projekte.Pričali smo o ovoj deonici kao alternativi puta Beograd – Budimpešta, ali mi smo apsolutno svesni da se ne radi samo o alternativi. Subotica i Segedin su vrlo važna dva grada, tako da ta pruga u koju mi sada investiramo njen zadatak nije samo da bude alternativa. Njen zadatak je i da jače i bliže povezuje Suboticu i Segedin i mi smo toga apsolutno svesni i o tome jako pažljivo razmišljamo.Generalno, kada razmišljamo i to je, ja mislim, nekako obris naše politike koju vodimo, odnosno koju predsednik Republike personifikuje, hajde da kažem, koji je na čelu ovog političkog sistema, koji je naš zaista politički lider.Ostao sam, čini mi se, dužan odgovor i po prethodnom pitanju, da li je u pitanju Horgoš, Subotica, da li je u pitanju Novi Pazar, Tutin, mi investiramo svuda podjednako, želimo da sve integrišemo. Želimo da cela Republika ima mnogo kvalitetnije infrastrukture. Ja sam prošle nedelje ili pre desetak dana možda obišao radove Novi Pazar-Tutin. Mi zaista imamo veliki napredak u infrastrukturi koji nije decenijama građen.Znači, građen.Znači, zaista jako pažljivo razmišljamo o investicijama na teritoriji cele Republike Srbije i u tom duhu ćemo napraviti izuzetno kvalitetnu prugu koja će spojiti Suboticu i Segedin.Što se tiče nabavke vozova, mi smo raspisali jedan javni tender koji je potpuno transparentan, potpuno jasan i ono što je osnovna karakteristika, ne samo vezano za vozove, ne samo vezano za prugu, ne samo vezano za puteve, ne samo vezano za bilo šta gde Republika Srbija investira, to je da želimo poslednje evropske standarde. Želimo našim građanima da obezbedimo najkvalitetniju infrastrukturu, poslednju tehnologiju po optimalnom ceni. Ako mogu Kinezi to da obezbede, odlično, ako mogu Austrijanci, Španci, Rusi, Amerikanci, mi želimo najbolje za naše građane, mi želimo najjeftinije, najracionalnije. Mi nismo bahata administracija, mi smo administracija koja pažljivo vodi, ali ne želimo da naši građani više konzumiraju, ni u ovom segmentu, nešto što je prevaziđeno više decenija.Zato smo se odlučili i jasno opredelili da pruga Beograd-Budimpešta, odnosno sada Beograd-Novi Sad, sutra Novi Sad-Subotica, bude najbolja u istočnoj Evropi. To je ono što građani zapadne Evrope trenutno imaju, to je ono što će vrlo vrlo brzo imati i građani Srbije.Još jednom, hvala vam na pažnji i brzo će zaista svi projekti biti završeni. **Ivica poslanik Đivanović. Izvolite. čvrsto stoji na nogama i raduje nas to što ulaganja u infrastrukturu nisu prekinuta, a posebno nas raduje to što je projekat te rekonstrukcije pruge Subotica-Segedin u junu prošle godine proglašen projektom od posebnog značaja i kao što ste rekli, da je formirana radna grupa i siguran sam da će ova Vlada obezbediti sve uslove za početak rada. Hvala.